Poštovane kolegice i poštovani kolege zastupnici, sada počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika, članaka od 132. do 139. Poslovnika Hrvatskog sabora. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Prelazimo na postavljanje pitanja prema utvrđenom redoslijedu. Hvala lijepa. Prvo pitanje, poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. Poštovani zastupniče, izvolite. **Hodžić, Nedžad (BDSH)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje je za ministra gospodarstva, gospodina… Uključeno je. Gospodina Ivana Vrdoljaka, a tiče se realizacije projekta termoelektrane Plomin C. Naime važnost tog projekta je višestruka, a ja ću ovdje napomenuti 3 po meni najvažnija aspekta. Naime veličina ove investicije je takva da će bitno utjecati na BDP ove ove zemlje u godinama u kojima bude realizirana. Drugo, jačanje energetske neovisnosti zemlje vlastitom proizvodnjom električne energije i uvođenje u elektroenergetski sustav RH proizvodnog bloka od 500 megawata od iznimnog je značaja ne samo zbog supstitucije uvoza električne energije, nego i kao bitna bitna pretpostavka za daljnji razvoj proizvodnje i industrije u cjelini. I treće, novo zapošljavanje direktno u samoj termoelektrani Plomin, ali i njen indirektni utjecaj na nova radna mjesta na Labinštini pa i cijeloj Istri, dat će joj bitan doprinos smanjenju nezaposlenosti u RH. Moje Moje pitanje glasi, gospodine ministre, kako ocjenjujete dinamiku realizacije ove iznimno važne investicije za RH? **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na postavljeno pitanje, poštovani ministar Ivan Vrdoljak. Poštovani predsjedniče. Zastupniče, zahvaljujem se na pitanju. Dakle, sve što ste istakli kao važnost tog projekta je naravno istina. Ima izuzetnu važnost u sva tri segmenta, i zapošljavanje i rast industrije i supstitucija uvoza energije i diversifikacija izvora i naše proizvodnje i da budem iskren, prije nekoliko mjeseci bih vam odgovorio više općenito nego direktno kako mogu danas. Bez obzira na nastojanja i kolega iz HEP-a i kolega iz ministarstva da iskomuniciramo sa potencijalnim ponuditeljima koji su prošli prvi krug odabira, malo sam i sam bio u strahu da li će ponude, s obzirom na stanje na energetskom tržištu svijeta i regije, ponude na razini 800 milijuna eura investicije koja treba doći iz Koreje, Japana, iz Europe …, da da li će doći i došle su sve tri, znači danas smo u fazi da su ponude otvorene, da se do kraja 5. mjeseca očekuje indikativni odabir ponuditelja koji zadovoljavaju osnovne uvjete, ide se u pregovarački postupak. Pred kraj 8. mjeseca se bira preferentni ponuditelj i pregovara se oko financijskog dijela i krajem 2014. godine očekujemo potpisivanje ugovora o toj investiciji ja očekujem da ćemo mi već polovinom 2015. krenuti sa radovima jer nakon potpisa ugovora sam blok se ide uprojektirati i to će trajati jedno 2 godine, ali svi ostali objekti koji se moraju tamo raditi su već sada u fazi projektiranja i ishođenja dozvola za građenje, tako da očekujem da ćemo mi već polovinom 2015. krenuti sa izgradnjom tog bloka, efekti će biti za industriju veliki, kako ste vi naveli, neću ponavljati. A imamo još jednu jako dobru poruku tog bloka. Hrvatska je danas, investicijsko okruženje u Hrvatskoj je dovoljno investicijsko da imamo ponude od 800 milijuna eura, tvrtki koje nisu do prije nekoliko mjeseci ili koju godinu znali maltene gdje je Hrvatska, kao što su … i slično, tako da bih želio istaći taj nusprodukt kada takve kompanije nude tako veliki projekti i tako velike novce ovdje, znači da je poruka i svima ostalima da su se stvari u Hrvatskoj promijenile, a osobno mislim da nakon ovih dostavljenih ponuda nećemo imati problema kod potpisa ugovora i realizacije. (SDP)** Hvala i vama. Očitovanje poštovanog zastupnika Nedžada Hodžić. **Hodžić, Nedžad (BDSH)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Naime, zahvaljujem se na odgovoru. Odgovorom sam zadovoljan i ono što smatram da bi bilo bitno da još jedanputa kažemo u ovom Parlamentu je sljedeće, da uz poštivanje svih ekoloških standarda ova zemlja ne smije bježati od industrijalizacije. Stanje razvoja industrije u ovoj zemlji proizvodnja je takvo da i 5 puta i višestruko veća proizvodnja ne može ni blizu uz poštivanje ekoloških standarda narušiti nekakvu ekološku i donijeli nekakvu ekološku ugroženost ovoj zemlji, dakle tu famu treba razbiti. A s druge strane valja znati da najrazvijenije svjetske zemlje su one koje su industrijske kao što kao što su Njemačka, Japan, SAD dakle mi nismo ni blizu da se približimo tim zemljama, ali prvi korak moramo napraviti. Bez razvoja industrije i proizvodnje nema dalje ekonomske opstojnosti ove zemlje. Hvala još Hvala i vama poštovani zastupniče. Drugo pitanje je poštovanog zastupnika Gorana Marića. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Pitanje ću postaviti potpredsjedniku Vlade i ministru gospodinu Branku Grčiću. Kada ste preuzeli odgovornost za ekonomsko stanje nacije, javno ste obećali da će u 2012.biti zaustavljeni svi negativni trendovi, da će u 2013.biti gospodarski rast do 2,5%, a ekstatično ste najavili u 2014.gospodarski bum i rast iznad 4%. Pljuštala su obećanja o investicijama, zapošljavanju i ekonomskom procvatu. Kao jamstvo tim obećanjima dali ste svoju političku funkciju na raspolaganje, kako je danas oprečno obećanom kada ćete aktivirati dano jamstvo i dati ostavku? Hvala lijepa.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Drago mi je da je kolega Goran Marić postavio jedno ovakvo pitanje. Naime, doista ključni problem Hrvatske države u ovih 6 godina zadnjih jeste recesija, duboka recesija sa svim posljedicama za gospodarstvo za pitanje rasta nezaposlenosti i gubitke radnih mjesta posebno u realnom sektoru, dakle sve ono što vrlo dobro znamo. Ova Vlada kada je došla u Banske dvore postavila je jasan program koji se sastojao od tri ključne stvari. Jedno je dovesti u red javne financije i zapravo riješiti sav nered koji smo tamo zatekli sa gomilom dugova i svih onih dubioza. Na neke smo znali za neke bogami nismo znali. Drugo veliko pitanje jeste pokretanje reformi. Pokrenuli smo ozbiljne reforme, posebno u smislu uvođenja reda u svim sferama društva. Reforme nisu gotove, definirali smo ih, provodimo ih, dobili smo punu potporu Europske komisije pa čak i u konzultativnoj savjetodavnoj pomoći temeljem njihovih iskustava u svim drugim zemljama. Imamo timove koji su dnevno u komunikaciji rade pripremaju i provode te reforme, dakle sve ono što je godinama stajalo što se nije pokretalo, što se nije radilo u ovom trenutku je zapravo na snazi. Treće veliko područje su investicije i gospodarski rast. Vidite, mali kotač jedno poduzeće je lako osnovati, relativno lako pokrenuti, a još lakše zaustaviti, a ako stvar na tržištu ne idu onom putanjom kojom bi to trebalo. Pokrenuti tisuće i tisuće, desetke tisuća kotačića u onome što se zove gospodarstvo jedne zemlje je puno teže. E vidite za to treba jako puno vremena. U nekim državama to je trajalo i puno dulje nego što je to napravila ova Vlada, a ja tvrdim da je ova Vlada u dvije godine napravila dobre podloge da se taj veliki kotač hrvatskog gospodarstva pokrene. To nisu fraze i to nisu obećanja. Ova godina nosi neke nove vjetrove, nosi neke nove pokazatelje rasta industrijske proizvodnje o čemu je malo prije ministar gospodarstva nešto rekao, rasta izvoza gotovo 8% u prvom kvartalu ove godine, rast osobne potrošnje dakle sve ključne komponente u strukturi BDP-a rastu. Da li je to pokazatelj ozbiljnog preokreta u gospodarstvu? Ja vjerujem da smo na početku tog preokreta i da će se to doista i dogoditi. Oprezni smo, da oprezni smo jer moramo biti i vrijeme iza nas nas uči da moramo biti oprezni. Naime u ovom dijelu godine javna potrošnja je rasla, javna potrošnja je predmet fiskalne konsolidacije i procedure prekomjernog deficita. Ono što smo imali u prvom kvartalu, a to je rast javne potrošnje od 4,1% nažalost nećemo imati u idućim kvartalima jer provodimo tu proceduru. To je oprez koji ova Vlada ima na pameti i vodit će se time i zato ćemo čekati da vidimo još kako će se ovi trendovi u privatnom sektoru nastaviti, a vjerujem da uz našu potporu, uz potporu Vlade, uz potporu javnih projekata i investicija, uz potporu u smislu jačanja poslovne klime i smanjenja opterećenja na gospodarstvo to će sigurno biti dobar put da se ti trendovi nastave i u nastavku godine. Prema tome, sve ono što ste rekli zapravo je vrlo, vrlo upitno. Očitovanje poštovanog zastupnika Gorana Marića. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, vaši odgovori su uobičajeno prilično euforični, više isprazni nego sadržajni. Vi kao akademski građani mislim da znate važnost i značenje svake izgovorene riječi i obveza koje proizlaze iz njih. tisuća više nezaposlenih, deveti kvartalni uzastopni gospodarski pad, opća ekonomska depresija, pogubne posljedice vaših … /Govornik se ne razumije./ … ekonomskih rješenja nameću nam moralni čin ostavke. Ali vi umjesto ostavke nudite proročanstvo. Vi svaki dan javnosti i hrvatskom narodu objašnjavate zašto se jučer nije dogodilo ono što ste najavili prekjučer, vi ste zapravo prorok koji proriče unatrag. Vaše glavne dvije odrednice pravednost i socijalna tankoćudnost najbolje se oslikava pravednost kroz Zakon o predstečajnim nagodbama na najopskurniji način. To je najnepravedniji, najdeskriminirajući zakon protiv zdravog razuma i zdrave logike zakon protiv ekonomske struke. A socijalnu tankoćudnost najbolje oslikavaju proračunska sredstva izdvojena za štićenike psihijatrijske bolnice na Ugljanu gdje za cjelodnevnu prehranu imaju 18 kuna a vi samo za jedan dan za voće imate 602 kune. 33 puta više dnevno za voće nego za cijeli dan prehranu. Volio bih vidjeti vas, guvernera i predsjednika Vlade na ručku umjesto u Taču za 18 kuna negdje na drugom mjestu. Dok za to jedino rješenje ostavka jer dok povijest uči ljude mudrima, matematika sposobnijima, temeljitima, logika iskusnima, e vaša ekonomska politika uči ljude biti gladnima. Zato donesite končano pravu mjeru ekonomskog oporavka, dajte svoju ostavku. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Treće zastupničko pitanje poštovanog zastupnika Mladena Novaka. Hvala lijepo predsjedniče. Pitanje je za premijera. Što ćete učiniti po pitanju obnove industrije u Republici Hrvatskoj? Čisto da vas podsjetim 31.12.2011. godine bili ste u Sisku. Tada ste najavili spas Sisačke željezare, najavljeno je otvaranje, masovno otvaranje radnih mjesta, najavili ste spas Segestice Sisak i HERBOS-a. Te dvije firme danas ne postoje. 18. siječnja 2012. godine postavio sam pitanje na aktualnom prijepodnevu i dobio sam odgovor vezano za tvornicu Gredelj da će i dalje raditi i proizvoditi hrvatske niskopodne vlakove. Navodno zbog spasa te tvornice pokrenut je stečaj pod dosta sumnjivim okolnostima a pod pritiskom ministra prometa. Tvrtka gotovo da ne radi a radnici nisu dobili otpremnine iako ministar Mrsić u odgovoru na zastupničko pitanje tvrdi drugačije. HŽ CARGO je gotovo uništen, ružne građevine kao vjerojatno jedno od najuspješnijih građevinskih firmi u Hrvatskoj prodajete. Upitna je sudbina i Petrokemije i Rafinerije Sisak, to je sve ukupno negdje preko 10 tisuća radnih mjesta. Što ćete učiniti po tom pitanju, što dalje možemo očekivati od vas? I koliko ćete još firmi zatvoriti i koliko radnika preseliti na burzu? Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Vlade, Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani predsjedniče. Poštovani kolega zastupniče, u okviru zakonskih mogućnosti i pravila o tržišnoj utakmici učiniti ćemo sve, sve, ali obećavati da ćemo učiniti nešto što ne možemo ili ne smijemo učiniti tako da diskriminiramo druge na tržištu, to ne možemo učiniti. I kada govorite o obećanjima, takva obećanja nismo nikada davali i nećemo davati. Neke od tih firmi o kojima ste govorili danas rade i konkurentnije su nego ikada sa manje zaposlenih. To je tako u cijelom svijetu. I sada većom dodanom vrijednošću. Hrvatska brodogradnja radi, muči se, nije potpuno otišla na bubanj kao Poljska i Bugarska. I ne može nitko jamčiti da će za godinu dana biti ono što svi želimo da bude, ali šansa postoji, restrukturirana je, brodovi se grade što za naručitelje, što za brodare, ovisno o ciklusu na svjetskom tržištu što se više isplati. I ta važna i rekao bih i emocionalno važna i povijesna grana hrvatske industrije u kojoj smo nekada bili treći u svijetu prije 30-ak godina po bruto tonaži ali nikada po profitima će vjerujem za 10 godina biti ne ponos. Nije ovo stvar ponosa nego naprosto uspješna koja će stvarati dodanu vrijednost iz koje ćemo isfinancirati sve ono što vi i vaša stranka želite da se financira kao i moja stranka i partneri u koaliciji. A to su društvene djelatnosti, socijalne službe, zdravstvo i školstvo, to je sve zatvoreni krug. Prema tome, budimo realni, trezveni, uporni, radimo po zakonu, shvatimo što su zabranjene državne potpore. Jer kada me pozivate da neko radno mjesto sačuvam na način na koji vi to želite, onda vas moram podsjetiti da je to danas nažalost protuzakonito. Neki će, nažalost morati u ovoj utakmici položiti oružje, ali nastati će novi i jači i bolji koji će se boriti, koji će izvoziti a vidimo da takvi danas rastu. Oni koji su spremni i na malo poduhvata i na malo avanture uz državnu pomoć, tamo gdje država može pomoći ali ne uz diskriminaciju i prekrivene potpore. Jer koga god podupirete na taj način taj će prije ili kasnije ponovno doći po pomoć. Ljude treba naučiti da, znam da to zvuči kao fraza, ali je jako dobra fraza, da ulove ribu a ne da im se cijelo vrijeme daje. Ako gladuju treba im dati ribu ali treba učiniti sve da ne gladuju i da tu ribu ulove sami. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa prije svega da odmah na početku molim i pisani odgovor na ovo. Niste naveli koje su to od onih firmi koje sam ja nabrojao koje su to do sada uspješne. Iskreno rečeno ja ne znam niti jednu, možda HŽ CARGO koji je dobio konkurenciju na stvarno sumnjiv način a uz pomoć vašeg ministra. Mislim da bi tu isto trebala ići odgovarajuća reakcija s vaše strane. napomenuti ću da ste nema dugo kada ste radili smjenu u Ministarstvu financija spomenuli političku odgovornost. I vi znate dobro da mi kao stranka to podržavamo. Ali da li smatrate da postoji i ovdje politička odgovornost bilo vas, bilo vaših suradnika po ovom pitanju. Preko 10 tisuća radnih mjesta sam vam pobrojao. Mislim da odgovor koji ste vi dali, bez uvrede ali ne zadovoljava ni nas kao zastupnike ni mene kao osobu, ni hrvatske građane. Možda bi bio, Možda bi bio, ne znam, smisleniji odgovor da sam vam postavio pitanje koji je stav vas osobno i vaše Vlade recimo po pitanju razvoda braka između Nives Celzijus i Dina Drpića nego ovo, ovo su fraze koje se ponavljaju svaki dan, nije konkretan odgovor. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Franko Vidović postavi pitanje. **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, posljednjih mjeseci svjedoci smo povećane medijske pozornosti prema radu obavještajnog aparata, odnosno preciznije prema radu Sigurnosno-obavještajne agencije. Sve je krenulo sa famoznim slučajem zapošljavanja jednog djelatnika u Sigurnosno-obavještajnu agenciju, a koji nije prošao sigurnosnu provjeru navodno na inzistiranje samog tadašnjeg ravnatelja agencije gospodina Tomislava Karamarka. To je objavljeno i u jednom dnevnom listu. Nakon toga pojavili su se slučajevi fiktivnog zapošljavanja djelatnika na dva, tri dana u SOA-i da bi se izbjegli javni natječaji u drugim službama jer SOA ne podliježe javnom natječaju. Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je održao sjednicu, formirao radnu grupu koja ima za cilj istražiti da li su se doista događale takve zlouporabe od strane ravnatelja agencije, ali i od strane drugih državnih službenika koji su, odnosno državnih dužnosnika koji su preuzimali takve zaposlenike. Poštovani predsjedniče Vlade kako vi komentirate takve slučajeve? Mogu li građani danas imati povjerenja u rad obavještajnog aparata, odnosno mogu li biti mirni i sigurni da se takve zlouporabe više neće događati? Zoran (SDP)** Poštovani gospodine zastupniče puno manje mogu komentirati, ali više mogu izreći svoj stav što ste me i tražili i reći neke stvari koje kao predsjednik Vlade naprosto znam jer je to moja ustavna i zakonska dužnost. Dobro je da se saborski odbor, odnosno radna skupina koju je osnovao Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost uvjerio, uvjerio i to očima ne samo zastupnika vladajuće većine, nego i oporbe što se događalo, što se radilo, a sada je to u rukama nekih drugih organa pa neka s tim rade šta hoće. Ono što vam ja mogu reći kako je danas, odnosno kako je od trenutka kada je ova većina koju je izabrao hrvatski narod, hrvatski građani došla u poziciju i dobila čast da vodi državu. Dakle, u sigurnosnim službama u ove dvije i pol godine nije zaposlen nitko em zbog toga što je ostavljen katastrofalan nered i rođaštvo pa je previše ljudi neadekvatne spreme i to držimo pod rivanjem nacionalne sigurnosti, em zbog toga što su sve procedure rigorozne koje su postojale nekada poništene namjerno zato da bi se moglo raditi ono što se želi. Danas je nemoguće, danas je nemoguće da bilo tko u takve službe pa i Sigurnosnu agenciju bude primljen ako ne zadovoljava najviše egzaktne kriterije koji se provjeravaju na testovima. Dakle, razlika je ogromna. Ali ponavljam, još uvijek nitko nije ni primljen. Kada bude to će biti vrlo rigorozni natječaji koji su uvijek u određenoj mjeri diskrecijski, ali ne na način da se potkradaju ljudi i njihovo povjerenje i da se služba koristi kao odskočna daska za zapošljavanje rođaka i prijatelja u drugim državnim službama za koje inače treba natječaj. To je ozbiljan prekršaj, a je li kazneno djelo to nije moja domena. Dakle, danas je nemoguće da padneš na sigurnosnoj provjeri i da ponovno ustaneš, da odeš na kavu kod ravnatelja ili kod premijera ili Predsjednika Republike, da te zagrli i kaže sve je riješeno. Prekida se postupak prijema. Nekada prije samo nekoliko godina to je funkcioniralo na način da se sve moglo dogovoriti, sve se moglo ispeglati, dobri smo ljudi, dogovorit ćemo se. Međutim, kada radiš uslugu jednom ili dvojici napravit ćeš desetorici, stotini. Ali ostaju tisuće građana koji su prevareni. To je prevarantska politika. Toga više u Hrvatskoj nema, a naročito nema tamo gdje je najosjetljivije i gdje je jako važno da postoji povjerenje građana u sigurnosni aparat, u to da radi po zakonu, da radi strogo, da radi na način da čuva njihovu sigurnost da mogu naprosto mirno spavati i mirno živjeti. Razlika je ogromna, to je ono što vam ja mogu reći. Sve se promijenilo nabolje! Franko Vidović očitovanje. Ne? Hvala lijepa. Peto zastupničko pitanje poštovane zastupnice Mirele Holy. Hvala vam poštovani predsjedniče. Pitanje upućujem premijeru, odnosno predsjedniku Vlade. Naime, Ministarstvo poljoprivrede, vidljivo je iz njihovih očitovanja u medijima podržava liberalizaciju proizvodnje i korištenja konoplje. Evo i euro zastupnica iz redova SDP-a podržava čak i legalizaciju medicinskog kanabisa. S druge pak strane Ministarstvo zdravlja oštro se protivi i liberalizaciji konoplje i legalizaciji medicinskog kanabisa. Vi kao premijer jedini možete odgovoriti na pitanje o političkom stavu Vlade o ovoj temi, pa evo ga, ja vam postavljam pitanje kakav je stav Vlade po pitanju liberalizacije industrijske konoplje i legalizacije indijske konoplje. Odgovor na pitanje, poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Vaš potpuno legitiman pokušaj da posijete nekakav razdor među nama neće uspjeti zato što je saborski zastupnik fizička osoba, jedan politički identitet, a ministarstvo čiji stav navodite nema stava. Dakle, ministarstvo je institucija. Možemo govoriti o stavu ministra ili o stavu pojedinih ljudi. Dakle, ministra kao čelnika tijela državne uprave koji se potpuno normalno u stranci iz koje ste kao što znate otišli i vrlo dobro pamtite dopušta u SDP-u da ljudi o nekim pitanjima koja nisu možda temeljne naravi nego se razvijaju, nemaju identičan stav. Dakle, u sektama ljudi gledaju u jednu točku i misle isto, a u modernim političkim strankama to je pretpostavljam i vaša ljudi o nekim pitanjima oko kojeg se i najjače demokracije lome recimo SAD, Njemačka, Velika Britanija imaju različita stajališta i tu različitost mi ćemo osluškivati i onda u datom trenutku donijeti o tome odluku. Taj trenutak još nije došao i mislim da još neko vrijeme neće doći. **Leko, Josip (SDP)** Očitovanje poštovane zastupnice Mirele Holy. Pa nisam u stvari zadovoljna odgovorom zato što smatram da liberalizacija industrijske konoplje nije politički osjetljivo pitanje s obzirom na činjenicu da industrijska konoplja doista ima jako mali udio THC-a i postoje ogromni, ali doista ogromni gospodarski potencijali u smislu ove kulture i ne vidim zbog čega nadležno Ministarstvo zdravlja ne bi promijenilo dva članka zakona koji se odnose na ovu problematiku i zašto Ministarstvo poljoprivrede ne bi donijelo novi pravilnik kojim se regulira ova problematika i na taj omogućilo evo ga i danskim investitorima koji su imali interes da to odrade ovaj projekt u požeškoj kotlini i na taj način da se otvori i cijeli niz novih radnih mjesta. Dakle, ja mogu još shvatiti da se na neki način osluškuje što se događa po pitanju legalizacije medicinskog kanabisa odnosno indijske konoplje ali doista ne vidim u čemu je problem vezano uz potpunu liberalizaciju industrijske konoplje. Industrijska konoplja kao što je vjerojatno svima poznato je doista izuzetno korisna biljka, biljka čistač tla. Od nje se proizvodi oko 50 tisuća različitih proizvoda. Hrvatska ima i geografske i klimatske uvjete jako jako dobre za proizvodnju ove kulture, a htjela bih samo podsjetiti da je bivša država bila druga u proizvodnji industrijske konoplje u cijelom svijetu. I šteta je propustiti takav potencijal. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. 6. zastupničko pitanje, poštovanog zastupnika Branka Kutije. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade gospodinu Grčiću. Gospodine potpredsjedniče u više navrata ste spominjali programe kroz koje su osigurana sredstva za pripremu projekata za lokalnu odnosno regionalnu samoupravu, možete li nam reći koliko ste u zadnje dvije godine pripremili projekata za financiranje za period 2014-2020. i o kojim vrijednostima projekata se radi s obzirom da je iz strukturnih fondova osigurano za regionalni razvoj oko 8 milijardi počevši naravno sa 2014.? A u 2013. nam je omogućeno trošenje 450 milijuna eura. Isto tako također molim odgovor o tim projektima čiju ste pripremu vi financirali koliko je dosada uspješno aplicirano za financiranje iz EU fondova, znači posebno s osvrtom na trošenje ovih 450 milijuna koje je predviđeno za 2013. godinu? Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani potpredsjednik Vlade Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo kolegice i kolege. Što se tiče pripreme projekata Ministarstvo regionalnog razvoja od prošle godine, dakle pretprošle pardon 2012., financira pripremu po prvi put projekata na lokalnoj razini. U prvoj godini izdvojeno je 35 milijuna kuna za tu namjenu, dakle vrlo ozbiljan novac. Nažalost, nismo ga skroz potrošili jer je premalo inicijativa sa lokalne razine bilo. Nećete vjerovati ali na natječaje koje smo raspisali javilo se premalo ljudi. Mi imamo regionalne razvojne agencije kao regionalne koordinatore preko kojih taj posao također provodimo i one su interno dakle u svojim regijama, u svojim županijama raspisivale pozive a mi smo to financirali. smo rezervirali negdje oko 50 milijuna kuna ukupno za pripremu projekata i naravno isto tako nismo sve iskoristili, to moram reći vrlo otvoreno, jer jednostavno nije odrađen taj posao u jedinicama lokalne samouprave i tzv. finalnim korisnicima potencijalnim koji su projekte pripremali. Dakle, mi smo vrlo spremni bili da to isfinanciramo do kraja, ali se to proteglo i na ovu godinu. Međutim, odgovor na vaše pitanje u drugom dijelu je vrlo jasan, mi nismo čekali da se samo ti projekti pripreme. Ja ću reći i brojkom, dakle u prvoj godini 35 projekata je bilo na spisku onih koje financiramo u fazi pripreme, a prošle godine 50 ukupno projekata. Osim toga sufinancirali smo neke EU projekte i supstituirali sredstva lokalnih zajednica. Istina ne veliki broj, ali smo tu reagirali interventno i pomogli smo u realizaciji određenih projekata. Prema tome, i u tom dijelu smo pomogli lokalnu samoupravu da se proces bolje odvija. Što se tiče onoga što je država odradila u ovom dijelu apsorpcije sredstava odradila je jako puno u ove dvije i pol godine. Mi smo ugovorena sredstva iz IPA-e digli 2,5 puta u ovom trenutku, a isplaćena sredstva, znači realizirana na terenu, u odnosu na ranije 4 godine korištenja tih sredstava utrostručili smo isplate sredstava. Ukupno u ovom trenutku 72% je ugovoreno sredstava, a do 2016., dakle do kraja 2016. imamo pravo to dalje ugovarati. Što se tiče 450 milijuna koje smo dobili u drugoj polovici prošle godine u ovom trenutku ugovoreno je 170 milijuna eura vrijednosti projekata, vodoopskrbni sustav u Osijeku, Poreču i veliki projekt opremanja laboratorija istraživačkog laboratorija na Riječkom sveučilištu plus program pripreme projekata u području inovacija, obrazovanja, edukacije, znači negdje oko 10 milijuna eura. To su novci koji u idućih godinu dana biti utrošeni u ovom dijelu znanosti i visokog obrazovanja. I imamo kompletno projekte koji pokrivaju ostatak alokacije od 450 milijuna eura i do kraja ljeta ja se nadam ugovaranju svih projekata osim jednog velikog a to je Dugo Selo-Križevci pruga, obnova pruge nekih 200 milijuna eura. Problem je bio sa natječajem. Dakle, mi ne krijemo nikakve informacije. Natječaj je ponovljen, natječaj će do jeseni završiti, ugovaranje je do kraja godine. Prema tome, kompletnu alokaciju ćemo ugovoriti. Projekte za alokaciju iz 2014. vrijedne milijardu eura smo neki dan na Vladi usvojili, 16 velikih projekata i 13 grand shema kompletno pokrivaju 8 milijardi kuna vrijednosti. Prema tome, ova Vlada izuzetno brzo i efikasno radi na tom poslu. Očitovanje poštovanog zastupnika Branka Kutije. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se. Pa evo u svom odgovoru spominjali ste neutrošena sredstva, odnosno nespremnost na neki način jedinica lokalne i regionalne samouprave. Mi koji radimo upravo u tome prostoru svjedočimo upravo suprotnome jel'. Znači, činjenica jeste da proračun jedinica lokalne samouprave su u katastrofalnom stanju i da te iste jedinice lokane samouprave nemaju dovoljno novaca za financiranje i pripremu projekata a kamoli sufinanciranje odnosno gradnju. To je činjenica, ne znam da li ste vi svjesni toga ili niste. To što ste spominjali da je pripremljeno, znači u najvećoj mjeri ste naslijedili od prethodne Vlade, ako ćete to priznati, ako ne naravno to je vaše pravo. Prošli tjedan čini mi se na press konferenciji ste spominjali višak u proračunu, nekih 895 milijuna kuna vezano za sredstva. činjenica je da se radi o akontaciji koju smo dobili u iznosu od 150 milijuna eura od ovih navedenih 450. Ta sredstva trebamo potrošiti i na to osigurati još najmanje 15% vlastitih sredstava. E sad, to je bitno na koji način vi to radite? Znači sufinanciranje možemo osigurati jedino, odnosno možete, preko leđa građana. A najbolji primjer da od ovih pripremljenih projekta najveći dio se odnosi na projekte iz područja Hrvatskih voda. Povećali ste cijenu vode i na taj način osigurali znači to isto sufinanciranje. Na koji način ćemo povući ovih 8 milijardi eura najbolje govori podatak da ste za prošlu godinu utrošili 14 milijuna kuna za pripremu 73 lokalna projekta. Na taj način i sa ovom dinamikom dragi potpredsjedniče nema teoretske šanse da mi povučemo tih 8 milijardi kuna. Zato bi bilo bolje da prestanete širiti optimizam, učinite nešto konkretno. Ako ne možete to činiti časno je podnijeti ostavku. **Leko, Sedmo zastupničko pitanje, poštovane zastupnice Nansi Tireli. državu nitko ne smije oštećivati i da tko god bude tako nešto radio da će snositi odgovornost. Na tragu takve vaše izjave postavljam vam vrlo kratko pitanje, što ćete poduzeti u slučaju gospođe Višnje Felker pročelnice Područnog ureda Porezne uprave Rijeka koja je svojim nečinjenjem oštetila državni proračun za više od 200 milijuna kuna zato što je dozvolila da u zastaru odu porezna dugovanja? Na moje pitanje prije više od godinu dana ovdje u ovoj istoj sabornici od ministra nažalost čula sam neistinu, nisam čula istinu, voljela bi od vas čuti uistinu što mislite poduzet i da li ćete i u ovom slučaju prozvati nekoga da podnese izvješće u tom slučaju? Hvala lijepa. prije dva tjedna sam govorio o tome da smo možda kao Vlada olako prešli preko nekih nepravilnosti koje su se događale kontinuirano u zadnjih 6.,7. godina. Predmnijevam da ovo o čemu vi govorite također spada u tu kategoriju. Ne znam za osobu, ne znam za slučaj. Prema tome, možete to prijaviti nadležnim tijelima, to ozbiljno govorim koja sam pozvao, a to je jedino što mogu, da ispitaju sve ono što se događalo, odnosno što se propuštalo učiniti a spada u sferu kaznenog dijela u zadnjih 7. godina nije u zastaru, pa neka ocjene jel tu bilo namjere ili nije bilo namjere. Za ovakvo kazneno djelo nije presudna ali je jako važna i namjera. Nažalost, u Hrvatskoj je to do prije 2. godine bila mentalna mapa. Mentalna mapa je bila da se državni dugovi ne naplaćuju, da se biva arbitraran, a to znači da sam naklon, naklonjen nekome ko mi je blizak, a neko ko mi nije blizak i ne može doći do mene, e tu ćemo po zakonu. To je sad nemoguće jer imamo elektronsku ovrhu. Dakle, više nema načina da bilo tko od službenika do šefa ispostave, odnosno područnog ureda pa do Zagrebačkog središnjeg ureda na bilo koji način pogoduje vama, vašem prijatelju ili nekom desetom. Prema tome, ovo što ste sada rekli zvuči jako ozbiljno. Ja dalje to ne mogu komentirati tim više što se to događalo očito u povijesti u jednom dužem razdoblju. Iznos o kojem govorite je golem. Nadležne službe će tu imati posla, ako je to što govorite točno. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. I vama predsjedniče na odgovoru. Nažalost, to jeste u institucijama, taj predmet jeste tamo ali mi smo svi svjedoci toga da se predmeti rješavaju selektivno i da se rješavaju onda kada netko urgira i stvarno sada u istinu i vama postavljam ovo pitanje danas ovdje jer vidimo da je jedini način da se neke stvari počinju rješavati vaša nekakva intervencija bez obzira kakva ona bila. Rekli ste da nema više pogodovanja, ja vam tvrdim da još uvijek uz sve dobre sustave koje imamo i teoriju koju pričamo praksa je ipak nešto drugo, da se još uvijek pogoduje. I na ovom konkretnom slučaju, vjerujete mi u ovih godinu dana od kad smo postavili pitanja, u sve sisteme koje u poreznim upravama imamo, šteta je puno puno veća od ovih 200 milijuna s kojima baratamo i koje spominjemo. Stvarno bi vas molila da mi odgovorite pismeno na ovaj upit i da primite na znanje da institucije predmet imaju, da po njemu ne rade, da se predmet ne otvara i da kao predsjednik Vlade u vašim uvjerenjima, da takve ljude treba kažnjavati, uistinu poduzmete sve što je u vašoj moći da se te stvari i ne dešavaju i dalje. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Osmo zastupničko pitanje poštovanog potpredsjednika Doma Željka Reinera. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, pitanje upućujem ministru uprave gospodinu Arsenu Bauku. U Vukovaru će se zbog optužbi za korupciju i krađu vašeg člana glavnog odbora SDP-a, radi čeg je morao dati ostavku na položaj gradonačelnika, uskoro održati prijevremeni izbori, dakle bit će izbori koji će opet koštati novaca osiromašeni Vukovar, prema kojem se ova Vlada i onako maćuhinski odnosi. Međutim, podaci govore da Grad Vukovar ima 4929 birača više nego ukupno stanovnika. Dakle, uključujući i sve maloljetne jer je prema zadnjem popisu stanovništva imao 27683 stanovnika, dok prema policijskoj evidenciji u Vukovaru navodno prebivalište ima čak 42231 osoba, a prema službenom popisu čak 32612 osoba ima pravo glasa. Svi znamo da ogromna većina tih birača zapravo živi u Republici Srbiji a vukovarsku adresu koriste samo da bi ostvarili socijalna i druga prava, te da se u famoznim autobusima pojave na glasovanju kad god se održavaju izbori, naravno glasujući u pravilu za SDP i njoj savezničke stranke. Dobro poznato da su neke osobe u registru birača Vukovara, primjerice uredno prijavljene na adresama gdje se nalaze potpuno srušene kuće u kojima nitko ne živi ili pak da je na nekoj adresi prijavljeno 9 osoba, a stvarno stanuje samo 1. Zbog te jasne razlike od oko 5000 birača u odnosu na broj stanovnika, isto je tako jasno da nikakvi izbori u Vukovaru u ovom trenutku ne bi bili ni zakoniti ni pošteni. Namjeravate li napokon žurno srediti popise birača u Vukovaru, kako ti izbori, ali i oni za Europski parlament ne bi unaprijed bili proglašeni običnom prijevarom. Hvala lijepo. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Hvala na pitanju. Prilika je da o tome nešto kažem u Hrvatskom saboru. Prvo, izbori se raspisuju zato što nije donesen proračun do zakonskog roka, a ne zbog optužbi gradonačelnika kao što se raspisuju recimo u jednoj drugoj općini gdje je gradonačelnik član naše stranke već pravomoćno osuđen, isto će biti isti dan. To je prva konstatacija. Drugo, na popisu birača u Vukovara nalazi se 27 tisuća 795 birača, to je bilo na ovim prošlim jednim izborima, što je negdje 4 i pol tisuće birača manje nego što je bilo kada je vaša stranka bila na vlasti. Tada je bilo 32 tisuće i nešto, što znači da je broj birača koji je višak, u navodne znakove, u popisu birača sa 9 tisuća pao na 4 jer je popisano 23 tisuće i 18 punoljetnih stanovnika 2011. godine u 3. mjesecu. Dakle, taj višak je duplo manji nego što je bio kada je HDZ bio na vlasti. Samo da to konstatiramo. Od tog viška, u navodne znakove, doista ima 1849 Hrvata, 2322 Srba i 554 ostalih. Dakle, sumnjam da 1849 Hrvata autobusom dolazi iz Srbije, čisto sumnjam. I ovih 554 ostalih mi se isto ne čini vjerojatnim. Prema tome, popis birača u Vukovaru i svim drugim dijelovima Hrvatske je sređeniji i istinitiji nego što je bio prije 2 godine, a ove razlike doista treba utvrditi o čemu se radi, ali ja kažem, ima dakle i Hrvata i Srba. Evo, 1849 Hrvata i 2322 Srba. U odnosu na ukupan broj stanovnika, da, pripadnika srpske manjine je proporcionalno nešto više, ali to je slučaj u cijeloj Hrvatskoj, zato ako ih je u broju stanovnika 180 tisuća, a u broju birača 220 tisuća, mahom se radi o ljudima koji su imali prebivališta prije, otišli živjeti vani i nisu obnovili dokumente, oni su izbrisani s popisa birača i zato imamo manje tih nekoliko stotina tisuća u Hrvatskoj, prema tome na tome se radi. Sada je popis birača sređeniji i bit će još sređeniji, a na izborima u Vukovaru želim vam korektnu političku borbu i uspjeh onoliko koliko dobijete glasova i vi i mi i svi oni koji budu sudjelovali na izborima i da izbori više budu Hvala lijepo. Pa naravno da nisam zadovoljan. Naime, kada kažete da je popis sređeniji, onda moram podsjetiti da je to sređivanje svelo 400 tisuća birača izvan RH na prošlim izborima na 2247, to je uistinu fantastično sređivanje i možemo samo čestitati na tome. Međutim, sjetimo se da je prije prošlih izbora 2013. u Vrgorcu u kojem je HDZ na izborima godinama dobivao većinu, netko je od vlasti naprosto zaokružio 1200 imena na popisu birača pa je onda munjevitom policijskom akcijom izbrisano više od 1000 građana iz evidencije prebivališta ako ih policajci nisu našli tog trenutka kod kuće i to bez obzira jesu bili na poslu, na putu, kod prijatelja, kod roditelja, itd. Slično se tada u sređivanju popisa događalo i u drugim dijelovima Hrvatske gdje je HDZ dobivao većinu, od Drniša do Imotskog i ja sam uvjeren da se tim pristupom moglo riješiti to i u Vukovaru, ali se očito nije htjelo. Izgleda da se vaša Vlada vodi razmišljanjem po onoj … da su neki jednakiji od drugih, međutim niti te vas mučke neće spasiti, izgubit ćete izbore i u Vukovaru i za Europski parlament i sve sljedeće. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. 9. zastupničko pitanje, poštovane zastupnice Đurđice Plančić. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Pitanje ću postaviti ministru zaštite okoliša i prirode, gospodinu Mihaelu Zmajloviću. Poštovani ministre, nedavno je vaše ministarstvo pokrenulo projekt sufinanciranja kupnje ekoloških vozila, hibridnih i električnih i to za građane i za pravne osobe. Taj projekt izazvao je velik interes kako građana tako i trgovačkih društava pa mene zanima koliko je točno sredstava dodijeljeno za koliko vozila i zapravo koliko to znači manje štetnih emisija

Dakle, ova mjera nije samo puko ispunjavanje obveza koje nam postavlja EU, već je to odgovornost prema građanima, prema okolišu, da to što radimo je zapravo poboljšanje kvalitete života naših građana, svih nas koji živimo u RH. Zašto? Jer ako uzmemo da četvrtina štetnih plinova, emisija dolazi iz prometa, a od toga 70% iz cestovnog prometa, onda je vrlo jasno na koji način moramo djelovati, dakle smanjivati emisije. Da bismo to učinili, moramo mijenjati i naš vozni park u RH. Činjenica da je prosječna starost u Hrvatskoj 11 godina i da ta vozila i nisu nekog novijeg datuma, novije tehnologije, da imaju značajne emisije u prometu, moramo potaknuti sve one koji razmišljaju o promjeni vozila da uzmu u obzir i ovu ekološku komponentu. Dakle, da ta vozila imaju manje emisije, ukoliko imaju manje emisije, manje troše, manji će

ali i sigurnosti cestovnog prometa. Tu nećemo stati da bi cijeli sustav bio pravedniji mijenjao i uredbu o posebnim naknadama za okoliš na motorna vozila gdje će kriterij za plaćanje te godišnje naknade biti puno pravedniji. Ovisit će o emisijama odnosno o korištenju samog vozila, a ne kao što je bilo do sada na ovaj paušalan način. Dakle potičemo obnovu voznog parka i svaka ta kuna vanproračunskog novca dakle iz Fonda za zaštitu okoliša zapravo potiče smanjenje emisija, ali i doprinosi punjenju i državnog proračuna kroz trošarine, PDV, a i potiče zamrlu trgovinu vozila u RH. Hvala Očitovanje poštovane zastupnice. Ništa. Hvala lijepa. Idemo na 10.zastupničko pitanje danas, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima državljanima 27 država članica EU omogućeno je da pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani bez pravnih prepreka kupuju i stječu pravo vlasništva na nekretninama u RH. Za strane državljane izvan EU kao i državljane bivših republika SFRJ ostale su i dalje na snazi pravne i administrativne prepreke za stjecanje prava vlasništva. Za njih se traži postojanje uvjeta reciprociteta reciprociteta RH i država čiji su državljani i postupak za ishođenje suglasnosti Ministarstva pravosuđa. Sve to dodatno otežava usporava i opterećuje taj pravni okvir i onako dugotrajne postupke za kupnju stana i stjecanje prava vlasništva za bivše nosioce stanarskih prava koji nemaju hrvatsko državljanstvo ali jesu trajno nastanjeni stranci u RH budući da u njoj žive decenijama.

i dalje žive u RH ali se zbog odredaba Zakona o državljanstvu još uvijek tretiraju kao stranci odnosno trajno nastanjeni stranci. Dakle i bez obzira na to što žive u RH i dobili su pravo na stambeno zbrinjavanje. Postavite pitanje poštovani zastupniče./ … Oni zbog ovoga pravnog okvira nemaju mogućnost da otkupe stanove jer moraju dobiti mišljenje ministarstva. Gospodine ministre. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Orsat MIljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, dakle tu je nekoliko pitanja ja ću odgovoriti na ovo što se tiče vlasništva. Znači načelo reciprociteta koje poznajemo ono je jedan institut koji se napušta u gotovo svim zemljama EU, ministarstvo je pokrenulo postupak za promjenu zakona. U zakonu se ukazala potreba da se mijenjaju neke druge stvari tako da ide sporije nego što smo se nadali, ali to je stvar koja će biti vrlo skoro riješena. Naime, smatramo apsurdnom situaciju gdje mi strane državljane pozivamo na investicije u Hrvatsku. kažemo možete kupiti preko d.o.o.-a što god hoćete i ući u jedan posebni pravni i porezni režim, ali onda ista ta osoba kada hoće kupiti 50 kvadrata nekretnine onda kažemo e ne može, nego ti ne možeš to kao fizička osoba nego moraš osnovati d.o.o. u Hrvatskoj i to kupiti i to je potpuni apsurd, to ne pozna gotovo nijedna zemlja EU. Dakle krenuli smo s izmjenom zakona u tom smjeru, u međuvremenu ono što radimo kao ministarstvo mi revidiramo u odnosu sa svakom posebnom državom status da vidimo kako stječu hrvatski jer osnovno ono na čemu inzistiramo je da hrvatski državljani u toj zemlji mogu stjecati isto kao državljani te zemlje, a ne kao što mogu u Hrvatskoj, dakle tu je jedna bitna razlika. Dakle, revidirat ćemo u odnosu na svaku posebnu zemlju. Sada to radimo u odnosu na Rusku Federaciju, dakle tu ćemo promijeniti ovo načelo i jednostavno vode se dva paralelna postupka. Jedno izmjena zakona koji će to riješiti u globalu, a drugo je temeljem upravo ovo što kažete suglasnosti mi revidiramo naš stav u odnosu na svaku posebnu zemlju. **Leko, Josip (SDP)** Očitovanje poštovanog zastupnika Milorada Pupovca. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Zahvaljujem gospodine ministre na vašem odgovoru i razumijemo pravni okvir koji imamo kao članica EU, ali ne razumijemo da se tolerira stanje, da se tolerira praksa prema ljudima koji jesu de facto hrvatski državljani, koji nisu svojom voljom izgubili ono što su izgubili i koji su strpljivo čekali godinama da im se na bilo koji način ta pravda kompenzira. A sada se njih tolerira kao nekoga tko nije u Hrvatskoj bio ni turist, a njih koji su tu koji nisu turisti, koji žive, koji rade, koji rađaju djecu, koji imaju svoje prijatelje i svoju imovinu ovdje odnosno stekli su pravo na to, sada im se onemogućava tretira ih se na isti način i onemogućava im se da konačno steknu tu mogućnost. Molimo vas da pronađete neki način u sistemu odlučivanja u Ministarstvu kako bi se specifičnost ovog slučaja priznala priznala u postupcima ministarstva. prvoj potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih poslova gospođi Vesni Pusić. Pa evo gospođo Pusić, zanima me, možete li objasniti hrvatskoj javnosti zbog čega je izostala vaša reakcija i reakcija Vlade na drsku i neutemeljenu izjavu jednog crnogorskog državnog dužnosnika koji je prije nekoliko dana izjavio da, citiram da "Prevlaka nije nikada pripadala ni Hrvatskoj ni Crnoj Gori i da pola Prevlake treba pripasti Crnoj godi.". riječ je o izjavi ne jednog pripadnika one horde Crnogoraca koji su pljačkali i palili u Konvalima na hrvatskom jugu '91., '92., godine nego je riječ o direktoru državne uprave za nekretnine. Dakle, riječ je o jednom državnom dužnosniku. Možete zamisliti kakvu bi reakciju izazvala izjava recimo Mladena Pejnovića koji je u Hrvatskoj ajmo reći …/Govornik se ne razumije./… ovom državnom direktoru iz Crne Gore i da je on recimo izjavio da je Boka Kotarska Hrvatska što je povijesno puno utemeljenije nego ova izjava da Prevlaka pripada nekome drugome. Dakle Prevlaka pripada Hrvatskoj i hrvatskim državljanima, dakle Konavljanima od 15-og stoljeća, od 15-og stoljeća. I nakon ovakve izjave koju su prenijeli svi hrvatski mediji izostaje vaša reakcija, možete li reći zašto? **Leko, Josip (SDP)** Odgovara prva potpredsjednica Vlade, Vesna Pusić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, dakle ja mislim da vi imate pravo da bi možda u nekoj drugoj zemlji izjava recimo šefa državnog ureda za upravljanje državnom imovinom izazvala vrlo burnu reakciju to bi bio znak da se problemi ne rješavaju nego iskorištavaju za političko produciranje. Mi u ovom trenutku vrlo intenzivno radimo na rješavanju tog problema i razgraničenja sa Crnom Gorom temeljem i protokola koji govori o privremenom razgraničenju i po mogućnosti dolaska do bilo bilateralno, bilo u konačnici arbitražom do definitivnog razgraničenja sa Crnom Gorom. Smatramo da je kontraproduktivno i štetno u tim uvjetima se nadmetati ovakvim bombastičnim i jasno ne utemeljenim izjavama kakva je bila ova koju ste vi citirali. Mi smo razmijenili do sada nekoliko nota vezano na tu temu upravo sa Crnom Gorom. I u ovom trenutku radimo na prijedlogu zajedničke izjave, dakle nacrtu nečega što bi bila zajednička izjava vezana za razgraničenje. Ova izjava koju ste vi citirali potpuno je neutemeljena i temeljem upravo tog privremenog, dakle protokola o privremenom razgraničenju temeljem kojeg je postignut i Sporazum o pograničnom režimu i graničnim prijelazima koji se također temelji na tom protokolu o privremenom razgraničenju. Dakle, ovo je mislim jedna neodgovorna izjava kao što je i rečeno u našoj noti ali smatramo da u ovom trenutku treba raditi ozbiljno na zaista rješavanju problema a ne na razmjeni bombastičnih izjava jer mislim da one samo štete a ne doprinose stvarnom rješavanju problema na kojem zaista radimo. Zahvaljujem. Mislim da je ipak trebala biti reakcija ili vaša ili nekoga od vaših zamjenika da se jasno čuje stav Vlade, tim više što je protokol izvan snage, odnosno on je završio rok, bio je rok od 10 godina da se treba postići rješenje. Dakle, na neki način se može tumačiti da je taj roko istekao. S druge strane ni vi sada niste rekli nedvojbeno Prevlaka kao kopneni dio teritorija. Dakle, kopneni dio teritorija i po tom sporazumu nije sporan. On nije uopće sporan ni po tom sporazumu. Ono oko čega trebamo razgovarati je granica na moru i onome na čemu inzistiramo. I ja se nadam da ćete inzistirati u tim pregovorima koje kažete da vodite premda ne znamo da ih vodite ali evo sada smo čuli da ih vodite. Nadam se da ćete inzistirati na tome da se poštuje međunarodno pravo i crta sredine. Jer to je jedino pravično rješenje zato što to za sobom povlači naravno i ove resurse o kojima se pisalo, naftne, plinske, u Jadranskom moru to povlači granicu na moru koja je identična rješenju. Dakle, tražiti ćemo rješenje kao što je i u Savudrijskoj vali, ja se nadam, dakle da se rješava prema međunarodnom pravu tj. crtom sredine. Ja moram priznati evo, prvi put ste rekli da se to rješava. Nitko od službenih vlasti, lokalne samouprave nema pojma da se to rješava niti načelnik općine Konavle, niti župan dubrovačko-neretvanski. Ja mislim da bi bilo dobro da hrvatska javnost konačno sazna što radite. Ja znam da imate problema sa očuvanjem stranačkih ljudi u vašoj stranci, znam da vam se rasipaju ali nemojte zanemariti nacionalne interese. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Ljiljana Cvjetović, zastupničko pitanje. **Cvjetović, Ljiljana (HSU)** Zahvaljujem predsjedniče. Pitanje bih uputila Pitanje bih uputila ministru Mirandu Mrsiću. Naši građani koji žive u Hrvatskoj a pravo na mirovinu su stekli u Sjedinjenim Američkim Državama ili Švicarskoj zbog nepostojanja ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnog sporazuma sa tim zemljama plaćaju porez na mirovinu u spomenutim zemljama i u Hrvatskoj kao i obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. To moraju činiti bez obzira što imaju staž osiguranja u Hrvatskoj od npr. 10 godina što im je u ovom slučaju beskorisno. Istovremeno hrvatski građani koji mirovinu primaju iz Njemačke plaćaju porez u Njemačkoj prema zadnjem mjestu prebivališta a u Hrvatskoj koriste zdravstvenu zaštitu besplatno. Moje pitanje glasi kada Ministarstvo rada i mirovinskog sustava namjerava sklopiti socijalni sporazum i ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om i Švicarskom da bi hrvatski građani bili izjednačeni u pravima.

potpisan Sporazum o sustavu socijalne sigurnosti u obliku bilateralnog ugovora. U dva navrata je Republika Hrvatska pokušala sklopiti ugovor sa SAD-om '99. i 2002. godine. Na žalost američka strana nije iskazala interes za sklapanjem tog ugovora, jer postoji zanemarivi broj američkih državljana koji bi primali mirovinu iz Hrvatske i tada je sa američke strane naglašeno da Amerika nema interesa za sklapanje takvog sporazuma. 2004. godine je američka strana utvrdila da Hrvatska ispunjava tehničke uvjete. Naime, tada je Hrvatska strana poslala jedno pismo namjere prema američkoj Vladi i to je rezultiralo da se mirovine isplaćuju u Hrvatskoj i da se isplaćuju u Americi, dakle sistemom reprociteta ali bez mogućnosti da se staž koji se ostvari u Hrvatskoj pribroji staži koji se ostvario u SAD-u i obrnuto. Naravski da ćemo pokušati ponovo i inicijative su određene krenule prema američkoj strani da se potpiše takav bilateralni sporazum pogotovo sada kada smo Europske unije imaju određene sporazume sa američkom stranom. Što se tiče same Švicarske u kontaktu smo sa njihovim osiguravajućim društvima i ja se nadam da ćemo obzirom da smo članica Europske unije vrlo brzo i sa Švicarskom ući u pregovore oko sklapanja sporazuma. Što se tiče izbjegavanja dvostrukog oporezivanja to je materija Ministarstva financija koje će ja se nadam i u ovom pogledu pokrenuti određene inicijative. Cvjetović. **Cvjetović, Ljiljana (HSU)** Pa ja znam da inicijativa mora krenuti sa naše strane i nadam se da ćemo ubrzati te spomenute procese, jer vrijeme čekanja tim ljudima pada vrlo teško. A isto tako mislim da oni koji su na primjer deset godina u Hrvatskoj plaćali poreze i doprinose trebali bi biti oslobođeni plaćanja barem zdravstvenog osiguranja kad već po osnovi svojeg staža ne primaju razmjerni dio mirovine izvana. Hvala lijepo predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade. Nedavno ste u svojim izjavama javnosti rekli da ste vi prokletnik koji mora govoriti istinu, a da drugi to ne moraju. Također ste rekli prije nekoga vremena, a to je već dvije i pol godine, a 8 godina ste čekali u oporbi da dođete na vlast u Hrvatskoj, da kada budete došli, preuzeli odgovornost za Hrvatsku da nećete gledati na bivše, da se nećete osvrtati na one koji su nesposobni po vašemu bili i da ćete u budućnosti biti odgovorni za vođenje Hrvatske. Mene uvaženi predsjedniče Vlade zanima danas što je ta prava istina koju vi trebate reći ako ne ona koju danas vi, odnosno i mi ovdje u Saboru, ali i hrvatski građani razumiju. Što je istina o Planu 21 na temelju kojega ste dobili izborno povjerenje birača građana Hrvatske? Kako nam je bilo jučer znamo, loše. Kako nam je danas, također znamo loše. Mene zanima predsjedniče Vlade kak' će nam biti sutra? Je li istina to što je jučer dan prije početka Sabora potpredsjednik vaše Vlade, ministar Grčić izjavio da će BDP u Hrvatskoj porasti u nekoliko sljedećih mjeseci i da će ovoj zemlji biti bolje. Ovo nije pitanje sa namjerom da kad postavlja oporba pitanje da se članovi vaše Vlade smješkaju, a da mi oporbenjaci pitamo ono što vi nećete odgovoriti jer da smo zločesti prema vama. Nas zanima predsjedniče Vlade istina Josip (SDP)** Odgovor na zastupničko pitanje poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani zastupniče od mene trebate i čuti ćete istinu kao i mojih ministara i kolega u Vladi, ali ne po principu tim gore za istinu, mada istina u politici nije uvijek jamstvo uspjeha i puta do vlasti kao što vi kažete na koju smo čekali 8 godina. Nismo čekali nego smo radili, a taj period je bio puno kraći. Kada sam govorio da se nećemo osvrtati iza sebe, pa uglavnom se nismo osvrtali. Recimo u primjeru nenaplaćenih poreza gdje se evidentno arbitriralo u korist nekih a na štetu nekih drugih. Jesmo li tu pogriješili? Mislim da jesmo. Mislim da smo tu pokrili nezakonitost i malicioznost jednog broja ljudi koji su uživali visoku političku potporu u vrhu Vlade i vlasti tog vremena. Ali sad su nas neki događaji podsjetili na to, a od odgovornosti se ako nema zastare ne može pobjeći, a kad je zastara nastupila ostaje moralna odgovornost pa kome na volju. Radimo svoj posao, nije lako. Katkad se poskliznemo, padnemo, ustanemo, idemo do kraja, do kraja mandata za koji su nam građani dali odgovornost jer mi nismo bjegunci. Ako se želite djelatno ili barem verbalno priključiti i dati podršku kao što katkad dajete, ali katkad ne jer imate svoje političke razloge za to što razumijem. Pridružite se, ako ne neću vam zamjeriti. Hvala. Očitovanje poštovanog zastupnika Joze Radoša. a i klub HDSSB-a da ste na početku mandata govorili onako kako stvarno je u Hrvatskoj i na obzire i razmjere krize koja nas je zahvatila. Bilo bi nam svima lakše razumjeti gdje smo danas i što će s nama biti sutra. Dobili smo poruku iz Bruxellesa da smo sami odgovorni za stanje u svojoj zemlji i da nam ne može Bruxelles niti europski fondovi, niti optimizam ministra Grčića dati bolje, ako mi sami u Hrvatskoj, odnosno vaša Vlada danas to ne može ostvariti. Mislim da bi bilo poštenije i bolje da se svi pogledamo u oči, da u ovom trenutku nacionalni konsenzus oko ključnih pitanja za Hrvatsku je potreban, da ne doživimo sudbinu europske Grčke, Španjolske, Italije i drugih zemalja koje su loše prošle. Dobili smo pokazatelje da smo na čelu te ljestvice kao nova članica. Umjesto da kod nas pada optimizam danas kada smo tek malo manje od godinu dana članica EU mi smo pesimistički raspoloženi svi. Idu izbori za Europski parlament, mi o tome ništa ne znamo jer danas u Hrvatskoj loše živimo. Vas, predsjedniče Vlade, pozivam dođe situacija da zaista svi moramo sjesti za stol, a doći će, da se jednostavno u Hrvatskoj ako ne može drugačije i bolje raspišu izbori jer to je napravio vaš prethodnik pokojni premijer Račan kad je vidio da ne ide bolje tražio je spas u nekim drugim rješenjima. Bez imalo zle namjere predsjedniče Vlade ponekad i sami ste odgovorni za izazivanje nekih kriza, ne prema vama osobno, nego prema funkciji onoj koju vi obnašate. Vi niste samo premijer Vlade RH nego svih građana Hrvatske, i nas oporbe i vlasti, i svih onih koji danas ovo prate i na ulicama i koji ne rade. Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Joze Radoša. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pitanje postavljam prvoj potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova gospođi Vesni Pusić. Naime, smatram da je generalno članstvo RH u EU dobitak, ali u mnogim pojedinačnim politikama EU je tek prigoda. A da li će biti dobitak ovisi o nama. To se tiče i korištenja tržišta od 500 milijuna ljudi i korištenja europskih fondova, a jedna od prigoda RH za afirmaciju je i pristupanje i pridruživanje nama susjednih zemalja u kojima je Hrvatska deklarirala blagonaklono i dobronamjerno djelovanje, naravno bez ustupaka jer stabilno i uređeno društvo u našem susjedstvu je naš hrvatski interes. Osobito je to šansa za afirmaciju RH kao konstruktivne i članice koja doprinosi EU a posebno područje je i poseban interes RH je korištenje svoga članstva za pomoć BiH u njenom pristupanju EU. Zemlji u kojoj se svi slažemo da ima teških unutarnjih poteškoća i osobito težak položaj Hrvata u toj zemlji. Vi ste svojim stavovima pa i službenim prijedlozima potaknuli EU da ima poseban pristup i pomogne toj zemlji u pridruživanju pa ja vas pitam gospođo ministrice što je sadržaj toga prijedloga, kakav je njegov prijem i kakve su perspektive posebnog pristupa EU Bosni i Hercegovini? Odgovor prve potpredsjednice Vlade poštovane Vesne Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče dakle Hrvatska doprinosi, naime svojim članstvom u EU otvara nam se mogućnost da iskoristimo ono što je naša dodatna vrijednost. Naša dodatna vrijednost je mogućnost da doprinesemo stabiliziranju jugoistočne Europe ili zapadnog Balkana, dakle ove regije u kojoj jesmo. Mi sigurno nismo neka velika svjetska sila ali u ovoj regiji imamo i utjecaja i znanja i iskustva kao što je naravno zemljopisna činjenica Hrvatska pripada i mediteranskom bazenu i srednjoj Europi i zapadnom Balkanu ili jugoistočnoj Europi. Međutim, u ovim drugim regijama postoje velike države koje igraju određenu ulogu značajnu u europskim razmjerima. U jugoistočnoj Europi međutim je Hrvatska najveća članica EU koja koja ima i direktni interes za stabiliziranje ovog dijela Europe, iskustvo, znanje i konačno sa BiH preko 1000 km granice. Budući da smatramo da je cijeli proces približavanja EU nešto što doprinosi izgradnji institucija države, stabiliziranju pa ako hoćete i mijenjanju agende, mijenjanju dnevnog reda političke rasprave i političkog rada jedne zemlje i naša inicijativa išla je u pravcu postizanja dva cilja. Jedno je zadržati tu temu na dnevnom redu, što u uvjetima istočnog i južnog susjedstva dakle Ukrajine i Sirije samo za početak nije samo po sebi razumljivo. I drugo je pokušaj da se bez snižavanja kriterija što se tiče BiH osmisli osmisli jedan model pregovaranja i pristupanja BiH Europskoj uniji koji bi iz definiranja nekih ciljeva kao preduvjeta da proces uopće počne te preduvjete pretvorio u sastavni dio većeg okvira za pristupanje BiH Europskoj uniji. Motiv za to je pretpostavka da je to poželjni cilj, dakle motivira ne samo, čak možda manje formalne institucije ali svakako društvo BiH motivira u tom pravcu. S druge strane zadovoljavajući i definirajući zahtjeve i ona mjerila koja su sastavni dio pregovora poboljšava status svih u BiH, a kroz to i ono što je naša posebna obaveza Hrvata u BiH, ali smatramo da u BiH koja loše funkcionira, koja ima poteškoća, koja ne ide prema EU i koja nema taj jasni cilj će svima biti lošije i da bi bilo bolje i za Hrvate mora biti bolje za BiH. To je razlog naše inicijative. S druge strane pravi uspjeh te inicijative će biti neka to bude hrvatska inicijativa, neka to bude inicijativa EU. I to je ono na čemu u ovom trenutku radimo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Joze Radoša. Zahvaljujem gospođo ministrice na kvalitetnom odgovoru i naravno pozivam ministarstvo i Vladu da nastavi na toj, za Hrvatsku i za Europsku uniju, vrlo korisnoj inicijativi. I budući da ste spomenuli i jugoistočnu Europu i našu širu regiju, to je posebna, druga tema, naravno da je Bosna i Hercegovina naš posebni Hrvatski interes zbog svega ovog o čemu ste govorili, ali integracija preostalih pet zemalja toga prostora je poseban interes Hrvatske jer o tim zemljama najviše znamo i u tim zemljama imamo najviše interesa. Mi možda na možemo doprinijeti puno trgovinskom sporazumu između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, možda ne možemo doprinijeti rješenju krize u Ukrajini ali možemo puno dati u procesu integracije susjednih zemalja. To je naravno i prigoda za Europsku uniju da pokaže snagu da sam može rješavati probleme i pitanja u svome dvorištu. Jer sve te zemlje zapravo unutar Europske unije zemljopisno, a naravno trebaju biti i stvarno. Pa ja pozivam Vladu Republike Hrvatske i vas gospođo ministrice da sa takovim i sličnim inicijativama nastavite i u pogledu integracije svih preostalih zemalja u Europsku uniju kako bi se riješila njihova međudržavna i velika unutrašnja ustavna i statusna pitanja tih zemlja, kako bi na kraju u susjedstvu Republike Hrvatske dobili zonu mira, stabilnosti, napretka i dobre suradnje jer to je hrvatski nacionalni interes. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Petnaesto zastupničko pitanje, poštovani zastupnik Vedran Babić. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče svoje pitanje postavit ću postaviti potpredsjednici Vlade i ministrici gospođi Milanki Opačić. Poštovan gospođo potpredsjednice Vlade prije nekoliko dana dovršen je početak procesa izmjene instituta pomoći u kući za starije osobe. Hoće li tom izmjenom doći do značajnije promjene u broju korisnika prava, te jeste li napravili reviziju postojećih prava, odnosno analizu stanja na terenu? Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na zastupničko pitanje, potpredsjednica Vlade poštovana Milanka Opačić. Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, da 01.05. je bio krajnji rok, no nažalost jedan dio nije, u sustavu nije odradio posao. Dakle, prvenstveno oni koji su bili do sada pružatelji usluga, koji još uvijek u nekim sredinama nisu donijeli popis korisnika u centar za socijalni skrb kako bi centar mogao izdati

međuvremenu umrli a dalje su se nalazili na listi korisnika usluge, ljude za koje se brinu njihova djeca i na kraju ljude koji su sami potpisali zapisnike u centru da im takva usluga ne treba i da je nikada nisu primali. Dakle, bilo je puno problema. Dobar institut, dobar servis ali nažalost bez kontrolnih mehanizama koji u tom trenutku se u stvari pretvori u nešto što mislim da nitko ne želi, jer je to 55 milijuna kuna iz državnog proračuna. U ovom trenutku, dakle još uvijek imamo jedan dio teritorija i stanovništva koji nisu pokriveni rješenjima. Ja i ovoga trenutka pozivam one koji su zaduženi za to da naprave svoj posao jer vidim da po novinama iskazuju veliku zabrinutost za osobe starije životne dobi koji će eventualno u jednom periodu ostati bez te usluge, pa da tu svoju zabrinutost ustvari usmjere na to da se oni pokrenu i naprave posao koji trebaju. Ono što je bio naš cilj, jest to da Hrvatsku pokrijemo ravnopravno i ravnomjerno. I u ovom trenutku se upravo to i događa. Po prvi puta imamo i prvi ugovor sklopljen u Međimurskoj županiji koja do sada nikad nije bila pokrivena tim programom i imamo 20 novih gradova i općina s kojima smo sklopili ugovor što znači da su tu bili korisnici koji su imali potrebu za servisom i pomoći u kući, ali ga do sada nisu dobivali zbog toga što očito netko u lokalnoj samoupravi nije vodio računa o svojim starijim sugrađanima. Tako da evo, ovdje se radi samo o stavljanju jednog dobrog programa u određene kriterije i radi se o tome da ćemo sa postojećim novcima moći pokriti i one stanovnike starije životne dobi koji do sada nisu bili pokriveni. Mi smo, samo da kažem na kraju proveli jednu anketu među stanovnicima starijim od 65 godina, 65 godina, njih negdje oko 1700, gdje je više od 70% reklo da želi ostariti u vlastitom domu. To samo potvrđuje da je ovaj program bio dobar, da ga treba održavati, da na njemu treba raditi i da ga treba širiti jer ono što građani žele, mi smo tu ustvari da im pružimo tu vrstu usluge. Hvala lijepa.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Svoje bih pitanje uputio ministru pravosuđa gospodinu Orsatu Miljeniću. A pitanje se odnosi na jednu temu o kojoj smo u zadnje vrijeme dosta imali prilike slušati, odnosno odnosi se na kazneno djelo sramoćenja. Kao što znamo u posljednje vrijeme vodila se velika debata oko tog kaznenog djela, oko njegovog zakonskog opisa, ali prije svega oko njegove primjene u praksi odnosno oko tumačenja koje je naše pravosuđe i naše sudovi daju tom institutu. Tumačenje kojem su pribjegli po mojem sudu dovodi u pitanje i slobodu govora u Republici Hrvatskoj. Stoga je moje pitanje vrlo kratko za vas gospodine ministre. A pitanje glasi: što vi mislite o ovom institutu i što činite da se taj institut promjeni? Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo gospodine predsjedniče i gospodine zastupniče. Dakle, prvo mislim da je načelno loša praksa i da ju trebamo izbjegavati, ako temeljem jedne presude koja je nepravomoćna počnemo ulazit u polemiku bilo kojem institutu, ovom i bilo kojem drugom. Jednostavno postoji proces, sudovi donose određena rješenja, ali postoje viši sudovi koji ih korigiraju i neko vrijeme u pravilu treba proći da bi se vidjelo koji su učinci. i zato mogu o tome puno lakše govoriti, zato što smo inicirali pred radnom skupinom razmatranje ovog instituta puno i prije ove presude. Dakle, radna skupina je dobila zadaću još prošle godine razmotriti ga, zašto? Zato što smo usvojili jedan švicarski model, koji i u Švicarskoj i u primjeni, prema informacijama koje imamo, izaziva određene dvojbe, pod 1. Pod 2, kad bilo tko od nas uzme to pročitati, trebate pročitati nekoliko puta da bi zapravo shvatili što se htjelo reći. Tako zakon ne treba izgledati, zakon treba biti jasan, ne samo pravniku, nego svakog građaninu. Dakle, to su oni nekakvi formalni razlozi zašto ćemo razmotriti i mijenjati. Stvarno, s jedne strane inicijativa da se kaznena dijela protiv časti i ugleda brišu i da im se ne osigura više kazneno pravna zaštita, mislim da je pogrešna i u tom smjeru nećemo ići. Mi mislimo da građanin koji mirno živi i kojeg netko optuži da je nešto ukrao, neistinito, mora imati zaštitu pa i kazneno pravnu. Dakle, to treba ostati. Kleveta, kako je ustanovljena po novom sustavu, dakle što je svjesno iznošenje neistine, dakle vi znate da ono što govorite nije istina i svejedno to govorite, to treba biti sankcionirano. Uvreda, također u određenim slučajevima. Sada dolazimo do ove sredine, do sramoćenja, znači to je neko, to je postupanje, iznošenje neistina gdje vi zapravo pristajete da ste možda iznijeli neistinu, a s njom štetite nekom drugom i tu se postavlja pitanje kazneno pravne zaštite. Ono što mislimo je da ona treba kao takva ostati, ali ćemo … čitav niz oslobođenja, dakle isključenja protupravnosti da ne bi kazneni zakon na bilo koji način se zloupotrijebio isključivo za ograničenje ne samo novinarskog posla, ne samo slobodne javne riječi, nego i u umjetničkom djelu, u kritici i tako dalje. Dakle, unijet ćemo razlog protupravnosti, isključenja protupravnosti kod kaznenih djela sramoćenja i uvrede. Na taj način postići ćemo balans između te dvije vrijednosti, s jedne strane znači da zaštitimo čast i ugled i da osiguramo pojedincu da ga se ne može vrijeđati, sramotiti, što je nekad puno teže nego fizički napad i fizička ozljeda, ali ćemo jedan segment izdvojiti iz toga jer ćemo jedan visoki standard staviti, da se može procesuirati i usmjeriti ga više prema građansko pravnoj zaštiti i prema zapravo rješenju problema u civilnom postupku, ne u kaznenom. Evo, to je jedan smjer, ja očekujem da ćemo jer još neke će druge biti izmjene i zbog nekih direktiva, itd., tijekom svibnja ćemo ići javno, svibnja, početkom lipnja sa konceptom. Bit će javna rasprava, već smo počeli o tome razgovarati, svi će imati priliku reći što misle, tako da će zakon biti u Saboru sigurno u sljedeća Hvala i vama ministre. Moje pitanje je upućeno predsjedniku Vlade, gospodinu Zoranu Milanoviću. Poznato je da je RH iako je među manjim zemljama u svjetskim razmjerima, na visokom 4. mjestu kada su u pitanju regionalne razvoje, razlike u regionalnom razvoju unutar zemalja EU. Jedna od brojnih, ali i najvažnijih politika EU je takozvana regionalna politika, odnosno kohezijska politika koja se vrlo često naziva i politikom solidarnosti, čija je osnovna namjena i svrha, dakle osigurati sredstva za smanjenje razlika između razvijenosti pojedinih regija zemalja članica EU. Ulaskom Hrvatske u EU, Slavonija i Baranja kao najnerazvijenija regija s pravom je puno očekivala od toga, podsjetit ću vas na odluku Vlade RH, koje ste vi na čelu, iz kolovoza 2012. godine, onoj nesretnoj podijeli na 2 statističke regije, na kontinentalnu i na jadransku kojom je Slavonija i Baranja pridodana bogatom Zagrebu i na taj način umjetno preko noći postala bogatija i razvijenija. Tada ste bili upotrijebili jednu rečenicu da se radi o zlokobnim porukama. Nažalost, da to nisu bile zlokobne poruke mogli bismo vidjeti, evo iz ove odluke Vlade RH od 24.04., od prije nekoliko tjedana kojom je razina regionalnih državnih potpora unutar Hrvatske za Slavoniju i Baranju pala zato što smo u 2 statističke regije sa 50% koliko nam je pripadalo na svega 25%. Dakle, bolji primjer od toga gotovo da nije potrebno navoditi, koliko je oštećena Slavonija i Baranja u tom smislu.

Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Vlade, Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani kolega zastupniče, ono što mene najviše smeta, ne kod vas, nego u stanju stvari i što će što će me uvijek smetati dok se ne promijeni su podaci da su sjeverna, odnosno kontinentalna Hrvatska na razini 61,5 prosjek razvijenosti EU, a jadranka regija, dakle druga … regija na 60% i kao građanina i Hrvata će me uvijek smetati i bit ću nezadovoljan, pa čak i nesretan dok se to ne digne prema 100% ili barem iznad 80%. Ali te regionalne razlike su normalne. su normalne. U SAD-u između najbogatijih i najsiromašnijih država saveznih su razlike još i veće, s time što su tamo i najsiromašniji relativno bogati, ali nisu bogati kao Njemačka. Ali da se vratimo na našu priču. Srećom ono što ste rekli uglavnom nije točno i važno je da nije točno, a reći ću vam zašto Zato što prvo taj pad u postocima državnih potpora nije ni blizu onakav kakav ste rekli. Jedan postotak se odnosi na velika poduzeća, jedan na srednji, jedan na mala, razlika je summa summarum u 10%-tnih poena koji ovom podjelom na neki način favoriziraju Jadransku regiju. Međutim i tome smo pokušali doskočiti i doskočit ćemo na način da smo posebnim zaključkom Vlade stavili u istu poziciju sve županije, a vi stalno govorite o svojoj županiji što mi je normalno, pa da i to pojasnimo. Dakle i vaša županija i sve one koje prema određenim kriterijima nerazvijenosti ili slabije razvijenosti se uklapaju će praktički na ovaj način biti u istoj poziciji. A da to samo po sebi nije tako loše dakle jeli razina potpore 25% maksimalna koju država može dati ili 35%? Na oko je razlika, međutim to samo znači da ako je najviša razina potpore niža, a to znači da je može koristiti veći broj poduzeća. Ali i to smo ovim posebnim zaključkom praktički neutralizirali. Prema tome ništa, ali ništa se nije promijenilo i ništa loše za Slavoniju i Baranju se nije dogodilo. I poduzeća ovisno o veličini jesu mala, srednja ili velika imaju pravo od 55% do 35% potpora u ukupnom iznosu neke bruto investicije. To uopće nije loše. I ja molim vas demantirajte ono što sam rekao, a to što sam rekao je samo nekoliko suhih brojki i ništa više osim toga. Dakle uopće nije loše, podjela Hrvatske na dvije statističke regije je dobra i smatram da je dobro rješenje. one su lično razvijene, Slavonija i Baranja je u težoj situaciji nego neke druge županije ali ništa ukoliko se dobro bude radilo ništa je neće izmaći i nijedan projekt poput recimo Osječkog vodoopskrbnog sustava projekta od 70 milijuna eura joj neće pobjeći ako svi budemo spremni raditi i pripremati projekte. Sve ovisi o vama i o nama dakle i o državi i o Slavoniji i Baranji odnosno Međimurju, sve u redu. Ovo su vam brojke, praktički se ništa ne mijenja. … birat riječi, nastojat ću zaista birati riječi i bit krajnje pristojan, ali teško mi se suzdržati kada netko pokušava nečiju zdravu pamet, a ja imam zdravu pamet, kao i mnogi drugi izvrgavati ruglu. Ja neću to koristiti prema vama gospodine predsjedniče jer ste vi izabran za predsjednika Vlade ne mojom voljom nego voljom još uvijek većine građana. Ali gospodine predsjedniče tvrditi da je 25 i 35% isto nije više pitanje socijalne osjetljivosti nego socijalne inteligencije. Dakle potezi koje povlačite nisu samo socijalno neosjetljivi nego socijalno ne inteligentni. Tvrditi da je isto hoće li svaki poduzetnik koji dođe u Slavoniju i Baranju dobiti 25 ili 35% potpora pa to stvarno ja ne znam koja budala bi morala ići u našu Levanjsku varoš, a ne u Istru gdje će dobiti 35% potpora za svaku investiciju od strane države u odnosu na 25%. Pa tu ne trebaš biti posebno pametan. Ma točno je gospodine, ja sam šutio dok ste vi govorili. Vi kažete brojkama demantirajte, ja pokušavam brojkama. Dakle smjernice EU koje su nedavno donijete govore da smo ostali, to su brojke, to je istina, da je Slavonija i Baranja izvan kontinentalne statističke regije kao samostalna regija imala bi pravo na 50% državnih potpora. Time što se nalazimo u kontinentalnoj statističkoj regiji imamo pravo na 25%, to su brojke, to je istina i to treba priznati. Mi vas pozivamo na promjenu loše odluke, a vi … odluku radite zlosretnom. To nije dobro gospodine predsjedniče. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. 18.zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Svoje pitanje postavljam ministru gospodarstva gospodinu Vrdoljaku. Dakle prije otprilike mjesec dana 18.4. mediji su objavili vašu izjavu da će u idućoj godini plin za hrvatske građane pojeftiniti od čini mi se od 1.4.2015.godine i to sve zahvaljujući kako ste izjavili neodgovornom ponašanju uprave INA-e. To pojeftinjenje je trebalo biti posljedica prodaje 200 milijuna kubika plina, a koje je bilo u vlasništvu Tvrtke Prirodni plin dakle tvrtke kćeri INA-e koje je bilo pohranjeno i koje još danas pohranjeno u skladištu Okoli, a taj plin Vlada svojom odlukom oduzela INA-i i na jednoj vrlo dvojbenoj aukciji po 4 puta nižoj cijeni prodala HEP-u negdje oko 100 milijuna kubika, čini mi se Tvrtci MET koja je u vlasništvu mađarskog MOL-a otprilike 60 milijuna kubika i Tvrtki čini mi se Prvo plinsko društvo iz Vukovara oko 40-ak milijuna kubika i pri tom je nanešena šteta više stotina milijuna kuna INA-i. Pitam vas kako mislite održati svoje i provesti svoje obećanje o pojeftinjenju plina za građane u idućoj godini na bazi tih 200 milijuna kubika otetog plina INA-i obzirom da je potrošnja plina u Hrvatskoj za kućanstvo oko 800 milijuna kubika, ukupno oko 3 milijarde kubika i zašto taj plin ne pojeftini danas s obzirom da Vlada donosi svakakve odluke i Vlada može donijeti odluku o novoj cijeni plina i danas. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovara poštovani ministar Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Poštovani zastupniče, nevjerojatne paušalne informacije količina, čudnih informacija je sada uslijedila. Dakle, oduzeti plin, svjesni ste činjenice da imate teret popisivanje …/Govornik se ne razumije./…, agreement annex i svega koga je bilo jer ste vi to potpisivali a sada je to dio u krajnjoj liniji sudskih procesa ali puno vam sreće tu želim, ali pustimo to. Dakle događa se jedna situacija, 5 godina prirodni plin ostvaruje gubitke i on osigurava opskrbu hrvatskim građanima plinom. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo gospodarstva su zaduženi prvi cilj trećeg energetskog paketa je sigurna isporuka, sigurnost opskrbe plinom građana Republike Hrvatske. 1.4.2013. godine nastupa istek ugovora iz 2009. godine i svih obaveza koji su bili u 2009. godine zakupe skladišta, cijene i mi moramo tada se odlučiti tko je onaj koji daje povjerenje hrvatskoj Vladi da će u sljedećem periodu osigurati isporuku, neće otići u stečaj, osigurati isporuku plina hrvatskim građanima. I zaključujemo da neka tvrtka koja je 5 godina radila minuse, to znate i sami, vrlo dobro, prirodni plin u milijardama kuna da možda nije dobro rješenje i prebacujemo to na, danas jedinu moguću regulatornu, jer se bojimo za sigurnost opskrbe građana a to je Hrvatska elektroprivreda koja ima znanja, financije u krajnjoj liniji logistike da mogu izdržati jedan pa i francuski udar na početku od nekoliko stotina milijuna kuna i regulacijom definiramo da se njima osigurava dio zakupa skladišta. Jer skladište prvenstveno mora osigurati sigurnu opskrbu domaćinstva. Naši građani ne mogu preko zime ostati bez plina. U istom tom trenutku kada se odlučuje o tome Hrvatska elektroprivreda ne smije zaraditi na tome jer je to regulirana djelatnost. Pola Europe Mađarska, Češka, Slovačka, Danska, Francuska regulira cijenu i industriji i građanima. Naravno ima i europskih zemalja koje su sve pustili, deregulirano je i cijeli sustav kao što su Njemačka i Italija. Mi smo se odlučili da reguliramo građanima bez ikakve dobiti, da ne reguliramo industriji, da ostavimo na tržištu. I onda se pojavljuje trenutak za koji ja nisam znao da se događa uopće a to je ostatak skladišta ide na neki natječaj, javni poziv zakupa. I tog trenutka kolege iz INA-e potpuno neodgovorno se pojave na tom natječaju valjda smatrajući da, da im je to pametan nastup pa očito je ispalo krivo. I ne zakupljuju skladište na profesionalni način se ne javljaju na taj natječaj, taj javni poziv, ne znam taj postupak to PSP radi i žale se kako nisu imali punu informaciju u istom trenutku, MOL Energy Tradeing zakupljuje dio skladišta kojeg vodi nećak od gospodina Hernadija, ima informaciju koju kolege iz INA-e nemaju i zakupljuje skladište. I u konačnici rezultat, INA dolazi do jeftinijeg plina, HEP dolazi do jeftinijeg plina koju mora i mi želimo i to ćemo napraviti ali po zakonu ne kako vi govorite a to znači regulatorni period kada izađe, svu dobit ne smije postojati. To znači nagodinu ako se ostvarila u tome dobit, smanjiti će se cijena plina. Ja sam govorio da je to moguće. Ali ostatak zarade a na štetu INA-e i njihovog neozbiljnog pozicioniranja na natječaju je zaradio MOL Energy Tradeing nažalost. Znači to nije nitko oduzeo, ja sam rekao da ću ja pozvati na odgovornost one koji su možda u INA-i krivo odlučili o nastupu na skladištu. Prvi cilj sigurna opskrba, drugi cilj što niža cijena ove regulacije, treći cilj … …/Upadica: Završite poštovani ministre./… … Poštivanje trećeg energetskog paketa je prvi uvjet sigurna opskrba, to smo sve s ovim ispunili, nažalost su neki krivo odlučili u tvrci kojoj smo mi 44%-tni vlasnici. ispuniti vaše obećanje da će za hrvatske građane iduće godine biti jeftiniji plin. Obzirom da je Hrvatska elektroprivreda otkupila samo 100 milijuna kubika plina po 60 lipa a današnja cijena plina je po nabavnoj cijeni dakle preko 2 kune, kako mislite održati vaše obećanje, to niste odgovorili. Drugo, INA, pa onda i prirodni plin je više od 40 godina uspješno i sasvim sigurno i pouzdano opskrbljivala hrvatske građane, hrvatsko društvo, hrvatsku industriju sa plinom. Otkuda vama pravo i ideja da kažete da to više nije u stanju činiti nego ste to prebacili u Hrvatsku elektroprivredu koja to nikada do sada nije radila. To je pitanje. Na temelju čega ste vi ocijenili da je to moguće i da će to HEP raditi bolje? Na temelju čega je 60 milijuna kubika prodano mađarskoj tvrci po 60 lipa INA-inog plina kojeg je kupila po ne znam, neću sada govoriti po kojoj cijeni i zašto to danas ne učinite. Dakle, imate tri odluke koje ste donijeli međuvremenu štetne odluke za čitavu sigurnost plinskog biznisa ali i opskrbe hrvatskog tržišta plinom. Dakle, regulirali ste cijenu po kojoj INA mora prodati HEP-u plin iz svoje proizvodnje, regulirali ste dakle da će HEP biti u sljedećim godinama monopolist i to nakon toga što smo deregulirali tržište plina. Dakle, niz štetnih odluka sa bilo, zapravo i ne znamo sa kojim u suštini ciljem. A danas evo ste izjavili da niste sigurni da tvrtka koja je 40 godina radila i izmislila plin u Hrvatskoj da tako kažem, da ona više nije pouzdan partner koji će sigurno isporučivati plin hrvatskim građanima i hrvatskoj industriji. To je skandalozno, oprostite. Hvala lijepa poštovani zastupniče. 19. zastupničko pitanje i poštovana zastupnica Lidija Bagarić. **Bagarić, Lidija (SDP)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Pitanje bih uputila ministru znanosti, obrazovanja i sporta gospodinu Željku Jovanoviću. Poštovani ministre vaše ministarstvo donijelo je kriterije za dodatno bodovanje prilikom upisa u srednje škole. Tako se više neće bodovati drugi strani jezik, sportska natjecanja ili glazbena škola. Slijedom toga u javnosti su se pojavile brojne kritike, pojedini ogorčeni roditelji putem medija slali su vam otvorena pisma. možete li nam reći zašto ministarstvo ne priznaje dodatne bodove? Ovih dana vjerojatno učenici osmih razreda zajedno sa njihovim roditeljima proživljavaju stres koju školu odabrati jer je to, o tome umnogome ovisi i njihova budućnost. Upisi u naše srednje škole posljednjih 14 godina odvijali su se bez značajnijih promjena. Sukladno zakonu svake godine morala se donijeti nova odluka o elementima kriterijima upisa četiri mjeseca prije početka škole. Negdje od 2000. godine bodovali su se dodatno i aktivnosti izvan redovne nastave u smislu pohađanja glazbenih škola, plesnih škola, kategorizirani sportaši. Prva veća promjena dogodila se našim dolaskom u ministarstvo kada smo odlučili da kriterije, da odluku pripremaju stručni ljudi tako da se oformilo povjerenstvo u kojem su bili predstavnici učitelja, ravnatelja, udruge ravnatelja, sindikata i oni su pripremili jedan tekst koje je onda ministarstvo želeći vidjeti bilo javnosti uputilo na javnu raspravu što se nikada nije događalo. U toj javnoj raspravi odmah su se iskristalizirale dvije grupe stavova. Jedna grupa koja je smatrala da dodatno pohađanje glazbenih, plesnih škola, sport ne može biti razlog dodatnog bodovanja. I druga grupa koja se tome protivila. Većina u javnoj raspravi bila je za to da se omogući dodatno bodovanje pohađanja glazbenih, plesnih škola i kategoriziranih sportaša. Ono što nam je u velikoj mjeri omogućilo da kvalitetno analiziramo upise i provođenje elektronskih upisa po prvi put od prošle godine jer smo izuzetno dobili kvalitetne podatke. I temeljem podataka smo uočili nekakve nelogičnosti. Dakle, od ukupnog broja upisanih učenika u prvi razred srednje škole to je 46854. Čak 70% njih dobilo je neki dodatni bod. To je 33000 33000 učenika. Najveći broj koji je dobio dodatne bodove odnosi se na bodovanje drugog stranog jezika 50% učenika što odmah stvara dilemu da li to treba biti dodatni bod ako više od 50 učenika Što se tiče nekih drugih spornih kategorija moram reći da su one bile zapravo minorne. 0,48% učenika dobivalo je dodatne bodove za plesnu školu, 0,39% za klasični jezik, kategoriziranih sportaša bilo je svega 1%. Međutim, dio roditelja koji nije bio zadovoljan sa time da učenici koji pohađaju glazbene ili plesne škole ili kategorizirani sportaši dobivaju i dodatne bodove podnijelo je ustavnu tužbu Ustavnom sudu. U ovogodišnjoj odluci mi smo odlučili poslušati kompletnu javnu raspravu, ali istovremeno zatražiti i mišljenje Ureda pravobraniteljice i preporuke Ustavnog suda. Smjernice pravobraniteljice za djecu su jasne – učiniti obrazovanje dostupno, raspoloživo svakom djetetu, zabraniti stavljanje u nepovoljni položaj bilo kojeg djeteta. Upozorili su nas da neki sadržaji nisu jednako dostupni svoj djeci. Moramo ispuniti pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti djece i svi sadržaji koji će odlučivati o upisu u školu moraju biti jednako dostupni i raspoloživi svoj djeci. Istovremeno Ustavni sud ističe da mora se spriječiti dovođenje kandidata za upis u srednje škole u podređeni položaj po bilo kojoj osnovi koja nije vezana uz osobnu sposobnost pristupnika, odnosno trud i uspjeh učenika u osnovnoj školi, a ne materijalni i ekonomski preduvjeti preduvjeti ključni su kriteriji za upis u srednju školu. Prema tome, sukladno ovakvom mišljenju Ureda pravobraniteljice za djecu i Ustavnog suda doneseni su novi elementi i kriteriji koji u prvi plan kao jedini ključni element stavljaju znanje, kao primarni element vrednovanja, te rezultate postignute na natjecanjima iz znanja uvažavajući otežavajuće

ako se smanje plaće profesorima, nastavnicima. Građani vam ne vjeruju, plaće su smanjene a vi ste još uvijek ovdje. Ne držite do svoje riječi, ali zbog toga nitko više ne lajka vašu kukuriku politiku i 25.5. građani će vas lijepo opomenuti. Reći će vam iznevjerili ste nas, morate otići gospodo. Ali kad to već nisu bili razlozi za ostavku ponovno ste nas iznenadili. U siječnju prošle godine 2013. javili ste se na natječaj Medicinskog fakulteta u Osijeku za radno mjesto na Talasoterapiji u Opatiji. Pogledajte tu alkemiju. Natječaj se objavljuje u "Glasu Slavonije" za radno mjesto u Opatiji. Jedna jedina prijava, glavom i bradom Željko Jovanović ministar znanosti, obrazovanja i sporta. Nemalo su se iznenadili, ali su vas izabrali, dali vam radno mjesto, zamrznuli ga zamrznuli ga i nakon godinu i pol dana kad priča dospijeva u javnost muk, tišina. Takvim fuševskim postupkom bez izvrsnosti na koju se pozivate uvijek postali ste kompromitirana javna osoba bez potrebnog autoriteta za vođenje tog ministarstva. Ne znam je li zbog toga Zoran Milanović stao pred vas, pogledao vas u oči i pitao Željko je li to istina. Zato vas ja pitam gospodine Jovanoviću zašto ste naglo odustali od tog radnog mjesta? Hoćete li podnijeti ostavku zbog toga jer je to jedan sramni i nezapamćeni potez ministra, nedostojan ministra znanosti, obrazovanja i sporta kako bi se uklopili u načelo vašeg premijera mi moramo raditi čisto, besprijekorno ne samo na razini dojma, nego na razini činjenica. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Željko Jovanović. bitne činjenice povodom ovog pitanja koje je zapravo potpuno krivo i netočno. Za početak nisam se javio za radno mjesto u Talasoterapiji. To se potpuno pogrešno tumači tumači i prenosi. Javio sam se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, sukladno propisima o sprečavanju sukoba interesa, sukladno Etičkom kodeksu i sukladno sveučilišnoj autonomiji na mjesto na koje sam se imao pravo javiti po svim važećim dokumentima i propisima te nisam učinio ništa nezakonito, neetično, nepropisno i suprotno onome što se činilo i prije i za vrijeme ministara koji su bili iz vaše stranke. Krenimo sa Jurom Radićem, Brankom Jerenom, Nikolom Dužinskim, Dragutinom Primorcem ili Vladimirom Strugarom. Dakle, jedino što dužnosnik u svom mandatu smije raditi smije se baviti znanstveno-nastavnim radom, smije za to dobivati čak i naknadu što ja nisam učinio. Na toj Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku ja sam angažiran od 2007. godine, a u zvanje docenta sam izabran 2010., dakle prije nego što sam postao ministar. Prema tome, tu je sve čisto, sve je tu jasno. I naravno da me premijer pozvao i upitao da mu objasnim o čemu se radi, nakon što sam mu objasnio bio je zadovoljan sa mojim odgovorom. Što se tiče Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na vašu žalost u velikoj ste zabludi jer moj odlazak na teren pokazuje izuzetno zadovoljstvo svih onih koji su u resoru znanosti, obrazovanja i sporta. Naravno u krivu ste, jedini kojima su plaće rasle u ovim teškim vremenima i koji će unatoč uskrati dodatka 4, 8 i 10 imati povećane plaće čak 65% njih su učitelji u osnovnim i srednjim školama. Prema tome, ako pogledamo cjelokupni sektor od predškolskog odgoja, preko osnovnih i srednjih škola do visokog obrazovanja i znanosti onda se u ove 2,5 godine koliko sam na njegovom čelu povećala kvaliteta sustava obrazovanja i znanosti, povećala se dostupnost kvalitetnog obrazovanja svima, uvelo se više reda i racionalno se raspolaže proračunskim sredstvima. Najuspješnije ministarstvo u povlačenju europskih fondova je upravo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Dvostruko je povećan broj stipendija za studente na hrvatskim sveučilištima, osigurana je naknada međumjesnog prijevoza srednjoškolcima što osigurava da svi učenici u Hrvatskoj imaju jednaku šansu završiti najkvalitetnije U sportu je uvedena sportska inspekcija koja je već u samim počecima rada našla čitav niz pogrešnih odluka koje su se donosile i osigurala da u narednom periodu i ona famozna močvara bude puno manja nego što je bila dosada. Stoga, ako pogledam svoj dosadašnji 2,5-godišnji rad mogu reći da će kruna tog rada biti uskoro u ovoj sabornici gdje očekujem da napokon i vi pokažete da u Hrvatskoj se može ostvariti društveni konsenzus oko jedne ključne teme, a to je obrazovanje, znanost i tehnologija u kojoj vjerujem da ćete stručno, meritorno a ne demagoški ili ili politikantski raspravljati o budućnosti obrazovanja, znanosti i tehnologije u Hrvatskoj jer ćete po prvi put na svoje klupe dobiti Strategiju razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije koja će osigurati da u Hrvatskoj upravo obrazovanje i znanost budu ti koji će osigurati da Hrvatska izađe iz krize puno brže nego što nego što bi izašla da takvu strategiju nemamo. Sve ostalo ću vam dostaviti pisanim putem. Da, to niste stigli, u redu. To ostavimo za javnost zašto ste odustali kad je sve tako čisto. Ali ja ću vam reći svoje mišljenje, ovo meni na razini dojma i činjenica izgleda kao namještena utakmica. Bez obzira što god vi govorili. Jer kakvo je to radno mjesto za koje se raspiše natječaj, primiš kandidata i ostaviš mu vremena koliko hoće da on dođe raditi. Pa onda zamrznimo i 2000 radnih mjesta u HŽ Cargo-u pa kad bude novaca, kad bude svega pa nek dođu ljudi raditi. Kakvo je to ponašanje? Učinili ste to iako ste znali da kao državni dužnosnik imate pravo nakon što završite dužnost, 12 mjeseci imati plaću. Vaša Vlada je uvela novost da se možete vratiti tamo otkud ste i došli, ali vi ste svejedno tražili rezervno mjesto. I učinili ste to u vremenu kad je na Burzi bilo 380 tisuća nezaposlenih od kojih mnogi prvi puta nisu dobili pravo na prvi posao, nisu dobili pravo. A vi ste to učinili, htjeli ste imati dva radna mjesta. I ako to vama nije sporno, nije vam sporno ni kad ste znali da je radi toga kolegica vaša radi sličnog postupka maila gdje je tražila da se zaštiti kolegica ne znam ili kolega stranački na radnom mjestu. Opet ste to učinili. I vi tu ne vidite ništa sporno. Gledajte, što se mene tiče vi možete i dalje raditi to što radite, iako nakon ove demokracije koju nam SDP nudi nama nije dobro u RH. Pa nama se dešava da županica u pritvoru vodi županiju. imamo činjenicu da nakon što se zamrzavaju radna mjesta zamrzavaju se i unutarstranački sukobi dok ne završe izbori. Što je to, prevara birača? Mislim da gospodine ministre ako želite držati do visoke razine svojih moralnih nekakvih vrijednosti da bi bilo dobro da date ostavku jer sve nakon toga teško da vi možete biti autoritet bilo kome u sustavu obrazovanja sa ovakvim činom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Za prvo poluvrijeme još jedno zastupničko pitanje poštovanog zastupnika Ivice Mandića. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Svoje pitanje uputio bih ministru gospodarstva gospodinu Ivanu Vrdoljaku, a ono se odnosi na jednu značajnu tvrtku u RH, to je tvrtka INA. Zanima me u kojem je statusu i stanju pregovori sa MOL-om vezano za INA-u i na koji način će Vlada Republike Hrvatske zaštititi svoje interese? u zadnjih 5 godina došlo do pada proizvodnje, pada prodaje, pada investicija? Evo to bih molio gospodina ministra da odgovori na koji način će RH u pregovorima zaštititi interese RH? **Leko, Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Zahvaljujem se poštovani predsjedniče. Zastupniče možda je dobro u par sekundi samo reći činjenično stanje. Činjenično stanje je da naši kolege iz MOL-a, naši strateški partneri, imaju danas mogućnost upravljanja INA-om u 100%-nom omjeru. Znači, sve odluke kod njih se donose, a da je naša želja bila nešto promijeniti i da se strateški izanalizira što je učinjeno. Država kao 44 postotni vlasnik smatra da je neodrživa situacija da ne možemo utjecati na odluke unutar tvrtke, ali uz to imamo i prvostupanjsku presudu koju i želimo i trebamo staviti na stol i razgovarati o njoj iako je prvostupanjska, koja tvrdi da je taj ugovor s kojim se sada upravlja temelj koruptivnog dijela i mi trebamo naći novi dioničarski ugovor. Na žalost kolege iz MOL-a 9 mjeseci izbjegavaju predložiti novi model upravljanja, dioničarski ugovor i na taj način otežu s pregovorima. Zašto? Zato što danas upravljaju sa tvrtkom. Mi smo oni koji želimo ubrzat i što prije ubrzamo, što prije se dogovorimo mi ulazimo u tvrtku, ovako je njihov interes to odugovlačiti i to dobro čine. Brzo rezultati. Trebam izvijestiti Hrvatski sabora o tome kakvi su rezultati u zadnjih 5 godina i to su činjenice. A to je, da su INA-ne rezerve od 2009. nafte i plina smanjene za 23%, da je i proizvodnja pala za 30%, da je prerada nafte u našim rafinerijama pala za 26%, udjel INA-e u veleprodajnom tržištu u Republici Hrvatskoj je pala za 19% a udjel u maloprodajnom tržištu INA-e u Republici Hrvatskoj je palo za 17%. Ono što je posebno zabrinjavajuće a to je da je 2009. godine je INA investirala 4,4 milijarde kune, 2012. godine 970 milijuna. Znači 3,5 milijarde kuna manje investicija od tvrtke koju očito gospodine Popijač dobro poznaje, je nama od 2009. do 2012. godine se dogodio 3,5 milijarde kuna. HEP, INA, HEP, PLINACRO, ANAF, HAC, pa čak i recimo Hrvatske šume, svi zajedno da sve novce koje imaju potroše ne mogu nadoknaditi ono što je INA smanjila u zadnje 4 godine. Unatoč tome što je Hrvatska direktno vodila pregovore tijekom, i diskretno tijekom ovog cijelog procesa, vidjeli smo intervjue njihovih predsjednika uprave, vidjeli smo web stranice kako su informirali javnost, utjecali na javno mijenje. Gospodin Hernandi koji je de facto danas bjegunac pred hrvatskim pravosuđem si dozvoli da daje intervjue, od mene se traži cijelo vrijeme šutnja. Ja sam šutio dok nije došlo do papira, do brojeva, do analiza. Sad tražim istinu o tome ko je odgovoran za taj pad i to ćemo naravno javno objaviti. Dokumentacije je naša podloga za vođenje arbitražnog postupka i nije, i ona je tajna naravno, ali ovi podaci bi voli da mi netko demantira, pošto je podloga tisuće dokumenta, nećemo je eksploatirati u javnosti, ali osnovne informacije ću ja osobno komunicirati sa javnosti. I bez obzira na to vidimo i danas da se odnos prema Hrvatskoj vladi, kolege iz MOL-a i njihov glasnogovornik kaže ovako: "Sramotno, ministar laže." To je napad na Hrvatsku vladu i na ministra, na instituciju. I nema ničega, nema cijene i udarca koji trebamo platiti da zadržimo i sačuvamo nacionalni interes. Na kraju ću samo citirati kolegu našeg premijera Orbana, koji je izjavio slijedeće: "MOL je perjanica mađarske industrije.", koji je rekao: "Kako MOL, kako su ponosni na MOL, da ga cijene i da će ga po potrebi zaštiti i da će uvijek odgovoriti ako bilo tko dovede u pitanje integritet MOL-ovih zaposlenika." …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… mi smo ponosni na INA-u, cijenimo je, po potrebi ćemo je zaštiti i uvijek ćemo odgovoriti ako bilo ko stavi u pitanje integritet INA-nih zaposlenika. I nema, u čemu je problem ako isto kažemo što i kolega iz Mađarske. A dobit ćete pisani odgovor kolega Popijač na prethodno pitanje pa ćemo ga ozbiljno raspravit, koji je vaš interes da dezinformirate hrvatsku javnost u plinskom biznisu koji ste vi uništili. Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Ivice Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Evo, izražavam zadovoljstvo i dajem punu podršku i ministarstvu i Vladi na sačuvanju nacionalnih interesa u perjanici hrvatsko gospodarstva u INA-i. Hvala. Poštovane kolegice i kolege ovime smo odradili dvadeset jedno pitanje, ostaje još dvadeset pitanja zastupničkih. Pa sad ćemo uzeti stanu. U 12 sati nastavljamo, u Hvala.